Poštovane kolegice i kolege dobro jutro. Nastavljamo s radom. Raspravit ćemo: - Konačni prijedlog Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, drugo čitanje, PZE br.138;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 Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo i Odbor za financije i državni proračun. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Uvaženi ministar financija gospodin Slavko Linić. Izvolite. Gospodine predsjedavajući, kolegice i kolege saborski zastupnici. Evo pred vama se nalazi Konačni prijedlog Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Pa dozvolite da se ponovno vratimo u ocjenu sadašnjeg stanja i razloge zašto Vlada Republike Hrvatske ocjenjuje da je ovakvim zakonom možda mogućnost da budemo efikasniji u rješenje problema koja se zove nelikvidnost i insolventnost. A isto tako da pokušamo naglasiti što je najbitnije promijenjeno između dva čitanja, kao i da pokušavam vam dati do znanja što je načinjeno u organizacionim pripremama za provedbu ovog zakona. Jer ovako težak zakon, potpuno novi zakon uvijek je uspješan ako imamo i kvalitetnu provedbu. vratimo se na ocjenu zatečenog stanja, koji je bio razlog za ovakvo predlaganje zakona. Prema posljednjim podacima financijske agencije negdje krajem kolovoza ove godine blokada je u visini od 44 milijarde kuna, ili bolje rečeno blokirani računi i neizvršene obveze po plaćanjima su negdje 90% novčane mase. Ovakvu situaciju u Hrvatskoj bilježimo u periodu 1998.-2000. godina. Prema tome, ocjenjujemo da je to ubiti i najveći problem hrvatskog gospodarstva, zbog čega nije u stanju preuzimati bilo kakve kreditne obaveze da bi mogla održavati proizvodnju, a najmanje da bi moglo krenuti u izvođenje bilo kakvih novih ulaganja ili investicijskih zahvata. U isto vrijeme ovakva nelikvidnost od 90% novčane mase znači da se bitno ugrožava i onaj zdravi dio hrvatskog gospodarstva. Možda je najbolje reći da je negdje 73 tisuće blokiranih poslovnih subjekata, od čeka 52% pravne a one ubiti od ovog ukupnog iznosa bilježe 82% mase blokiranih sredstava. Ono što je također težak podatak da do 360 dana imamo 16 tisuća pravnih subjekata sa 22% ukupnog iznosa ili svega 7 milijardi, a da 56 tisuća pravnih je iznad 360 dana i to čini 36 milijardi blokiranih sredstava. Prema tome, evidentno je da uzroci nisu kratkoročni nego da jednostavno i višegodišnje uzroke bilježimo sa blokiranim računima pravnih osoba. I onda zaključujemo i ono osnovno, svi ostali zakoni u Republici Hrvatskoj koji su regulirali tu materiju, gdje zakonodavstvo nepoznat termin, da netko može biti blokiran 360 dana. Evidentno da dobar dio i postojećih zakona ne funkcionira i ne provode se. Ono što je za Vladu Republike Hrvatske također bilo vrlo važno, to je broj zaposlenih u tim pravnim osobama, pa onda možemo zaključit da je negdje kod pravnih osoba od 38 676 zaposleno 41 A da je kod obrtnika kojeg bilježimo 34 tisuće zaposleno 25 tisuća radnika. Znači evidentno je da je najveći dio ugroženih radnih mjesta kod trgovačkih društava ili pravnih osoba pojedinaca koji imaju društva i da ubiti okosnica našeg posla će i biti kako spasiti te pravne osobe, kako ubiti nastojati riješiti problem nelikvidnost kod tih, jer u tom trenutku se borimo za oko 41 tisuću radnih mjesta. Jer kad govorimo o onda je evidentno, kad usporedite broj obrtnika sa zaposlenima da su to većinom ono vlasnik i zaposlenik, a da je vrlo malo onih koji imaju zaposlene radnike. Ili da možda pokušamo biti jasni, jer brojka koja govori o toga da imamo 73 tisuće pravnih subjekata u blokadi možda i zastrašuje i pogotovo kad se vratimo na rokove koje smo predvidjeli da će to biti svega 120 dana rok za pokušaj dogovora predstečajne nagodbe. Mi bi htjeli ipak i ukazati na ono što će biti okosnica našeg posla, što će biti ti pravi postupci, a ne skraćeni postupci no da trebamo reći da recimo od 6 do 10 radnika kod pravnih osoba je 526 zaposlenih, 797 zaposlenih, a 526 subjekata da od 11 do 50 radnika bilježimo kod 450 subjekata, da od 51 do 100 bilježimo samo 48 subjekata, od 101 do 500 38 i više od dvije tisuće samo 2 pravne osobe, što znači kada gledamo od ovog ukupnog dijela negdje tisuću pravnih osoba je one koje bilježe iznad 6 zaposlenih i to će biti taj najozbiljniji dio posla. Kada gledamo obrtnike iznad 4 zaposlena je negdje tisuću obrtnika što znači da je ipak moguće s ovakvim prijedlogom rješenja nelikvidnosti naći rješenje za znači negdje oko tisuću i 100 pravnih subjekata i tisuću obrtnika, a sve u cilju da prioritetno pokušamo naći rješenje za za zaposlene u ovim pravnim osobama. Vlada je bila pred dilemom kako riješiti ovako zatečeno stanje, ovako krizno stanje pa smo bili u dvojbi da li pooštriti Zakone o stečaju, da li jednostavno drugačijim modelima Zakona o stečaju ili ipak kao što vidite opredijelili smo se na upravne postupke jer smo ocijenili da nam je brzina rješavanja ovako nagomilanih teškoća u gospodarstvu ipak prioritet. Zašto smo se još opredijelili za upravni postupak? Prema do sada raspoloženim podacima kada govorimo o ozbiljnim stečajevima rekli smo da je to negdje oko tisuću tvrtki, 90 stečaja traje duže od 10 godina. Negdje oko 166 stečaja duže od 5 godina, a negdje oko 300 duže od tri godine. prema tome da imamo i najefikasniji postupak, a to je tri godine ovih tisuću predmeta rješava tri godine ostalo bi pitanje koliko bi gospodarstvo gdje je novčana masa blokirana 90% može preživjeti u naredne tri godine. Isto tako ocjene koje imamo od strane Svjetske banke samih stečajnih postupaka pokazuje da u stečajevima vjerovnici ne osiguraju niti 30% svojih potraživanja, niti 30%, a s druge strane da se po efikasnosti nalazimo oko 94.mjesta i samo u našem okruženju najlošiji i u usporedbi na Albaniju, Mađarsku, Slovačku, Sloveniju, prema tome najgori smo. Sve su to bili razlozi da smo ocijenili da bilo kakav popravak Zakona o stečaju ne bi bilo velike koristi pa je to bio razlog da se Vlada opredijelila za upravne postupke. Možda je dovoljno spomenuti da zapuštajući taj dio i dozvoljavajući gospodarstvu da ne poštuje zakone imamo situaciju gdje gospodarstvenici iako je zakonska obveza ne prilažu niti dokumente vezano za poslovne poslovne rezultate niti dokumente vezano za završne račune. Prema tome niti osnovne obveze poslodavci ne izvršavaju. Što samo pokazuje da volja poslodavaca volja gospodarstvenika da se ipak poštuju i pridržavaju zakona nije bila uopće prisutna u dobrom dijelu gospodarstvenika, u dobrom dijelu. To je bio razlog da je negdje u travnju Porezna uprava podnijela preko 17 tisuća zahtjeva za brisanje pravnih osoba po članku 70. Zakona o sudskom registru, a to znači da sva trgovačka društva koja ne udovoljavaju zakonskih obvezama podnošenje izvještaja koji su ipak relevantni da bi ostali vjerovnici mogli ocijeniti s kim rade da ih pokušamo brisati. Podaci pokazuju da je pravosuđe u posljednja tri mjeseca uspjelo brisati negdje oko 9 tisuća pravnih subjekata, što znači da i samo brisanje je usporeni proces, što znači da i velika pomoć Vlade jel svaki postupak brisanja košta oko 20 tisuća kuna, a ovo je sve besplatno učinjeno, samo zato da polako očistimo podatke, da vjerovnicima vrlo jasno stavimo do znanja tko su to loši dužnici i da zajedno sa pravosuđem i sa bankarskim sustavom koji još uvijek ima otvorene žiroračune polako privedemo kraju sve one koji ne mogu opstati na gospodarskom tržištu. to su bili otprilike razlozi zašto smo ocijenili da je upravni postupak koji upravni postupak ipak možete vrlo jasno definirati sa rokovima, podignuti razinu i efikasnost u sređivanju problema nelikvidnosti možda najbolje rješenje, a sve iz razloga da to zlo zvano nelikvidnost eliminiramo ako je moguće već početkom ili u prvoj polovici iduće godine. Kada govorimo što su to sada ciljevi Zakona o financijskom poslovanju, prije svega omogućavamo poduzetnicima dužnicima da financijski restrukturiraju svoje obveze. Znači prije svega dužnicima smo dali mogućnost da svoje obveze prema bankama, prema državi, prema radnicima, prema ostalim gospodarskim subjektima pokušaju dovesti u realnu razinu prema svom kapitalu i svojoj gospodarskoj aktivnosti. I to je u biti najveća pomoć dužnicima. Kada govorimo o vjerovnicima ocijenili smo da ćemo im ubrzati postupke, da će svoje potraživanje dovesti u realne okvire, da je pretpostavka da ćemo ipak imati veću naplatu od 30% koliko je pokazala praksa da su nam potraživanja ostvarena u stečajnim postupcima i s druge strane da će vjerovnici moći imati više utjecaja na vođenje procesa kod dužnika. To je moguće da kredite pretvaramo u vlasničke udjele, da kredite pretvorimo u preuzimanje nepotrebne imobilizirane imovine, da potraživanje u biti prolongiramo na rokove plaćanja ili otplate u onom dijelu koliko subjekt može. Prema tome, na ovaj način opet pomažemo vjerovniku u kapitalnom jačanju njegovog trgovačkog društva i to čim ga kapitalno ojačamo mi ga osposobljavamo da može ponovo razgovarati o novim odnosima sa svojim kreditorima, ako im sredstva trebaju za obrtnu sferu ili za nove investicije. Također osiguravamo brzu isplatu potraživanja radnika, isto tako za sada izbjegavamo visoke troškove stečajnog postupka ukoliko nagodba uspije i samim procjenama ovakvog postupka ocjenjujemo da će troškovi biti daleko manji. Najveći problem zašto se nisu otvarali stečajevi je bilo jednokratna uplata na početku perioda, a to je početnog iznosa za otvaranje stečaja. Kao što vidite, ovim zakonom za sada nismo definirali te troškove. Sve to su bili ciljevi Vlade zašto je predložila ovakav prijedlog zakona. I naravno ono najvažnije, da zaista postupak ako možemo zaključimo u 120 dana, a ako ne da jednostavno tada pristupimo stečaju kao postupku u kojem će se dužnik ili vjerovnik naplatit od svog dužnika. Moram reći da period između dva čitanja ovog zakona je bio pun ja bih rekao kvalitetnih sastanaka, rasprava, tako da smo imali u tom periodu do utvrđivanja drugog čitanja zaista uspješnu javnu raspravu. Najveći dio pomoći u formiranju stavova u drugom čitanju imali smo od radnih tijela Vlade i Sabora, da ne nabrajam Odbor za zakonodavstvo, financije i samih rasprava na plenarnoj sjednici, da smo sugestije dobili od HUP-a koji su dali i svoju suglasnost ili ja bih rekao pozitivno mišljenje o prijedlogu zakona u drugom čitanju, da smo vrlo vrlo pozitivne odjeke imali i od udruženja banaka, ali i samih pojedinačnih banaka koje su također sugerirale određena rješenja vezano za zaštitu zaštitu pojedinih vjerovnika od mogućih dogovora ostalih vjerovnika, da su i sindikati dali doprinos ovoj raspravi, ali da smo imali i niz sugestija od strane Europske komisije. Pa možda da u ovom prvom dijelu ne ulazim detaljnije u sve promjene koje smo imali, naglasit one najvažnije. To je da u plenarnoj sjednici HUP-a smo dobili sugestije da zamijenimo rok od 30 dana koji je bio predviđen za otvaranje postupka pred stečaj nagodbe nakon blokiranih pa smo uvažili da to bude rok od 60 dana što znači da dajemo veću mogućnost samim poslodavcima, samim vlasnicima dužnika da nađu rješenje samostalno. Ako to ne uspiju u 60 dana da tada krenemo sa postupkom predstečajne nagodbe. Isto tako, s obzirom da dosta dosta upitnost uvijek odnosa među vjerovnika prihvatili smo i sugestije da formiramo grupe vjerovnika prema tome: država, financijske institucije, gospodarstvenici, radnici, pa kod pojedinih slučajeva omogućili smo da gospodarstvenici unutar sebe mogu imati također grupe vjerovnika kojima smo dali pravo da sa 50% izjašnjavanja moraju podržati program predstečajne nagodbe i da bez natpolovične većine svake grupe nije moguće donijeti odluku, osim u slučaju da imamo 2/3 svih vjerovnika za nagodbu, da onda ipak pristupamo predstečajnoj nagodbi. Prema tome, nastojali smo zaista uvažiti sve te zahtjeve koji su išli na to da netko od vjerovnika ne bi bio izigran u predstečajnoj nagodbi. Prema tome poboljšali smo uvjete za same dužnike, ali i za same vjerovnike. Također nije bio dovoljno razrađen višestrani prijeboj kao mogućost da se izbjegne i postupak predstečaja itd. Iskoristili smo to vrijeme i pokušali ga detaljnije urediti vjerujem da jesmo, možda još sa nekim vašim amandmanima bit će moguće staviti točku i na taj dio. Prema tome, još smo uspjeli učiniti dovoljno promjena da to bude prihvatljivo i za pravosuđe jer i pravosuđe nam je sugeriralo da smo nedovoljno jasni u ovom bitnom zakonu u dijelu višestrukog prijeboja. To su otprilike najvažnije promjene. Povećali smo iznos čini mi se sa 5 milijuna na 10 milijuna kad je u pitanju skraćeni ili ubrzani postupak tako da, ne ulazeći u sve detalje, vjerujem da smo postigli značajnu suglasnost sa mnogima koji su itekako zainteresirani za ovaj zakonski prijedlog i da na neki način možemo reći da dobrim dijelom imamo sada većinu onih koji su zainteresirani za ovakav vid rješavanja problema nelikvidnosti. Ono što je evidentno, ogroman otpor u prvom čitanju koji je bio i teško razumljiv za neke od nas jer nije, osobe neovisno iz političkog života ili gospodarskog života, koja nelikvidnost nije stavljala u prvi plan, prvi problem koja nije htjela naglasiti da očekuje da Vlada riješi taj problem. Ali otpori su bili nakon prvog čitanja nevjerojatni. Za Vladu pozitivno da je prijedlog prihvaćen, dobrim dijelom već od bankarskog sustava u početku, iznenađenje da poslodavci su pružali određeni otpor. Onda je za nas bilo interesantno koji je to razlog tolikog otpora u prvom čitanju. I onda je evidentno da je taj otpor u prvom čitanju najvećim dijelom došao jer su sve odredbe ovog upravnog postupka vezane na rokove plaćanja. Prema tome, ovaj zakon u svom prvom dijelu definira i rokove plaćanja. Istina, ti rokovi plaćanja su usklađeni i sa direktivama Europske unije. Dapače, ti rokovi su vrlo, vrlo teški za državu. Jer ni jedna institucija Hrvatske države ne može plaćati iznad 30 dana izuzev zdravstva, izuzev zdravstva, što znači to je jamstvo svim gospodarstvenicima da će država plaćati, da to plaćanje također obvezuje i trgovačka društva gdje je Hrvatska država vlasnik. I da je evidentno da će Vlada itekako poduzeti mjere da svako trgovačko društvo svoje obveze redovito plaća u onom dijelu gdje smo mi većinski vlasnici. A s druge strane, iznenađenje je bilo iz razloga što je ovaj Sabor u listopadu 2011. godine donio Zakon o rokovima ispunjenja novčanih obveza. Ovaj Sabor je donio. Znači, rokovi plaćanja su bili za Hrvatsku državu, hrvatske gospodarstvenike regulirani još prošlu godinu. Ali naravno hrvatska specifičnost je zakone donosimo ali ih ne provodimo. Prema tome, nije ovo novi rokovi plaćanja, nije ovo novi sustav obveza plaćanja. Ne, mi smo samo ponovili ono što je u prošloj godini ovaj Sabor zaključio i ono što je europska direktiva. Razlikujemo se samo u tome što je prošlogodišnje rješenje imalo za sankciju kaznene odredbe odredbe prema pravnim osobama i njihovim članovima uprave ili direktorima. Prema tome, naše dosadašnje rješenje taj zakon i dan danas vrijedi. i dan danas vrijedi. Rokovi su definirani 30, 60 dana i sankcije su definirane. Vlada Republike je ocijenila da je kriza u plaćanjima tolika da provodi sankcije, znači samo gomilati nenaplaćene obveze. I to je razlog da je Vlada odustala od tih rješenja da imamo sankcije i išli smo na to da ponudimo kako ćemo se boriti protiv nelikvidnosti. Vlada zajedno sa vjerovnicima, zajedno sa dužnicima. tome, vrlo jasno rokovi plaćanja su u Hrvatskoj utvrđeni, nisu se poštivali i ova Vlada je samo rekla rokove plaćanja utvrđene u Hrvatskoj već ranije preporučena direktivom Europske unije sad ćemo ih samo svesti na zajedničku borbu Vlade, dužnika i vjerovnika. Prema tome, da pokušamo vrlo jasno naglasiti da ovo nisu novi rokovi plaćanja. I naravno sada dolazimo do tog drugog pitanja da li smo sposobni kao Vlada Republike Hrvatske provesti ovaj zakon. Par riječi o tome što je od strane Vlade učinjeno u ovom periodu između dva čitanja da u biti možemo reći da smo od 1.10., od 1. listopada spremni za provedbu ovog zakonskog rješenja. Formirali smo 60 nagodbenih vijeća. Bavimo se edukacijom svih članova nagodbenog vijeća. Osigurali smo prostore, osigurali smo administrativnu podršku, osigurali smo IT podršku. Isto tako, regionalni podijelili nagodbena vijeća Zagreb 25, Osijek 8, Rijeka 13, Split 14, sveukupno 60 a sve prema predmetima koje imamo evidentirane koliko imamo blokiranih pravnih osoba i koliko od tih sa velikim brojem zaposlenih i velikim dugovima, a koliko sa manjima. Ocjenjujući da nakon što 6 mjeseci pokušavamo riješiti postojeće stanje da će nam biti dovoljno 12 nagodbenih vijeća za redoviti rad. Negdje u ovom trenutku na ovom poslu je angažirano 400 zaposlenih u Ministarstvu financija, posebno Poreznoj upravi, FINA-i, carini i još nekim osobama iz pravosuđa. Moram reći da sam postupak nije nešto što je novina. U ovom trenutku zajedno s bankama dosta, dosta truda ulažemo na konsolidacije Dalekovoda, Konstruktora, Spačve. Prema tome, vjerovnici odgovorni su počeli te postupke nagodbe i prije ovog zakona. U posljednjih 4 mjeseca to je princip koji funkcionira između banaka, države. Najveći problem su što pojedinci kreću sa blokadama, što ovim zakonom nećemo omogućiti i nije omogućeno, pa sve dogovorite, sve pripremite, pa pripremite deblokade, pa plaćanje podizvođača da bi gradilišta krenuli, a onda vam pojedinac blokira račun i sve stane. Da, puno volje za realizaciju ovog zakona već je pokazano i u dosadašnjem periodu. I zato velim da 400 osiguranih djelatnika, educiranih djelatnika koji znaju što ih čeka, kompletna IT podrška koja će omogućiti ne samo kvalitetan rad i pravilno opterećenje svakog nagodbenog vijeća, nego izvješće koje će biti dostupno svakom vjerovniku, svakom dužniku. Transparentno će sve biti objavljivano svakodnevno kako postupci kreću, kako se u biti vode i kako se postupci okončavaju. Prema tome, evo za početak toliko sa strane predlagača. Očekujemo zaista vašu potporu, očekujemo ako imate i koji amandman za još doraditi još doraditi ovaj zakon. Ali kao što vidite to je prije svega Vlada koja je odlučila da aktivno uzme učešća u rješavanju problema nelikvidnosti i vrlo jasne poruke su i Vlade u dijelu potraživanja. Naše su poruke sva potraživanja stavljamo u funkciju održavanja gospodarske aktivnosti, pravnog subjekta, spašavanje radnih mjesta, ali i promjene svakog vlasnika koji je bio neodgovoran u svom poslovanju. **Stazić, Nenad (SDP)** Hvala vam ministre. Kolegice i kolege sad bismo morali postići jedan dogovor, ako je moguće. Naime, kad sam već dao riječ ministru i kad je on počeo govoriti do mene je došla inicijativa klubova da uz ovaj Konačni prijedlog Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi objedinimo raspravu i o iduće dvije točke dnevnoga reda. To su - Konačni prijedlog Zakona o izmjeni i dopuni Zakona preuzimanju dioničkih društava, hitni postupak prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 163 i - Konačni prijedlog Zakona o dopunama Zakona o kreditnim institucijama, hitni postupak prvo i drugo čitanje, P.Z. br. 164. Ja osobno smatram da inicijativa je dobrodošla jer će nam pomoći da racionalnije iskoristimo vrijeme. Moram pitati ima li netko tko bi se protivio objedinjavanju rasprave? Ako nema nama Poslovnik omogućuje da objedinimo raspravu jer raspravu još nismo otvorili o ovom prijedlogu zakona. Ali to podrazumijeva i drugu stranu dogovora, da produžimo vrijeme za klubove na 20 minuta i da omogućimo ministru financija ako želi uvodno obrazložiti i ova dva iduća. … /Upadica se ne razumije./… na prvo uvodno izlaganje ministra financija. Prva replika, uvaženi zastupnik Ivan Šuker. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine ministre, gospodine zamjeniče. Gospodine ministre ovo nije na određen način replika, više sugestija, jučer na Odboru za financije dakle ja sam potaknuo pitanje poreznog statusa ovih nagodbi. Jer ako recimo netko nekome duguje 100, postigne se nagodba za 40 kakav je porezni status te nagodbe? Jer kad pogledate veliki broj ovih koji su blokirani sad koji duguju po državi u državi su upravo posljedica toga što nisu naplatili nešto u periodu. I on će normalno u trenutku nagodbe morati ispraviti svoje poslovne knjige, dakle u potraživanjima od kupaca će morati ispraviti iznos da više ne potražuje 100 nego 40, a u nekim prethodnim razdobljima u prijavi poreza na dodanu vrijednost on je prikazao iznos 100. I sad, kakav je porezni tretman, mislim da je to vrlo bitno, jer sutra to može stvoriti niz sudskih sporova jer ako ste se vi nagodili s nekim da nešto platite onda je logična stvar da to bude i osnovica za porez. Ili ako to nije tako onda se to treba porezno tretirati na određeni način. Jer u ovom trenutku u Zakonu o porezu na dodanu vrijednost vi nemate nijednu odredbu koja bi to specificirala. Dakle, ako već idemo na ovaj način onda moramo definirati stvar do kraja. Jer budite sigurni da mnogi koji su na popisu onog duga prema državi su otišli u dug upravo zbog toga što im netko nešto nije platio i nisu mogli izvršiti svoju obvezu. Dakle, to ide kao amandman Odbora za financije i ne znam da li ćete biti popodne kad ja dođem na red za pojedinačnu raspravu, a smatram ovo jednom od krucijalnih pitanja što se tiče funkcioniranja unutar Ministarstva financija jer ovo sve što ste vi govorili nije problem Ministarstva financija nego nekog drugog ministarstva. Jer da su neka druga ministarstva izvršavala postojeće zakone vjerojatno situacija sa nelikvidnošću itd. bi bila malo drugačija. Hvala lijepa. Ministar Linić će odgovoriti na ovu repliku. **Linić, Slavko (SDP)** Možda vrlo kratko. Ne mislimo da ćemo bitno nešto promijeniti u dijelu poreznih obveza vjerovnika s obzirom na smanjivanje potraživanja jer je to isti status kao i stečajni. U stečaju kao što vidite vjerovnici nisu naplatili niti 30%, ali se njihov porezni dug ne umanjuje. I u tom dijelu to su isti propisi kao što vrijede i za stečaj. To je pod broj jedan. Pod broj dva, mnogi vjerovnici koji su imali problema u naplati nažalost vjerujem da će biti također u postupku predstečajne nagodbe. I kad gledamo u tom dijelu kako rješavamo i njihove dužnike rješavat ćemo i njih. A to znači da ćemo također naći načina kako pokušati u predstečajnom postupku svoja potraživanja umanjiti i omogućiti da oni nastave poslovati, a posebno s obzirom na to da su dobrim dijelom krivice na njihovim dužnicima. Prema tome, oni će biti istim tim postupkom obuhvaćeni. Nažalost, oni koji nisu u tom postupku morat će platiti svoje obaveze. Repliku je prijavila i poštovana zastupnica Martina Dalić. Izvolite. **Dalić, Martina (HDZ)** Hvala lijepo. Poštovani gospodine ministre u svom uvodnom obrazloženju ustvari ste samo nekoliko riječi rekli o glavi 3 što je, barem se meni čini, najveća promjena u odnosu na prvo čitanje, a radi se o obveznoj multilateralnoj kompenzaciji. Naravno u obrazloženju mog pitanja možete reći da se mi razlikujemo koncepcijski, ali obvezna multilateralna kompenzacija ovime ulazi u sustav plaćanja i ona suspendira valutu valutu kao sredstvo plaćanja. Zakon kaže višestrani prijeboj je financijski postupak kojim poduzetnik može postići prestanak novčanih obveza. Nema nikakvih ograda, nema nikakvih ograničenja to postaje način ispunjavanja obveza. Da biste sudjelovali u multilateralnoj kompenzaciji morate imati s čim, morate obvezu stvoriti, dakle nekome ne morate platiti. Smisao moje intervencije, gospodine ministre, odmah na početku je skrenuti vam pozornost da postoji velika vjerojatnost da ste ovim odredbama ustvari zasadili sjeme buduće nelikvidnosti. Zato sam vas to željela odmah pitati i voljela bih da mi to odgovorite. A s obzirom da nemamo ispravka netočnog navoda ja bih ipak ispravila nešto što ste rekli. Kazali ste da je Porezna uprava u travnju podnijela 17 tisuća zahtjeva za brisanje. Ministarstvo financija je krajem kolovoza, odnosno početkom rujna prošle godine podnijelo popis Ministarstvu pravosuđa razvrstom po svim sudovima i Ministarstvo pravosuđa ga je proslijedilo sudovima za brisanje. Postupak brisanja kao što možete vidjeti na web siteovima naših sudova počeo je prošle godine negdje krajem 10. mjeseca. Naime, možda niste upoznati mi ovdje u Saboru imamo raspravu koja se zalaže za red, tko za nered pa nekako tu nastaju neke podjele. Mislim da se svi mi zalažemo za red, a to između ostalog svjedoči ovo šta sam rekla. Hvala lijepo. **Stazić, Nenad (SDP)** I na ovu repliku odgovara ministar Linić. Višestranačka, sustav višestranačkog prijeboja pokušavamo još uvijek definirati i možda ćemo uspjeti sa kvartalnim prijebojima prijebojima otkloniti bojazan, bojazan koji može bit opravdan. Da li je on na neki način problem daljnje nelikvidnosti. Ali uvijek je pitanje hoće li gospodarstvo ostaviti mogućnost da svoje probleme nelikvidnosti pokuša i na taj način riješiti. Budimo iskreni, u našim prijedlozima koji su bili 4,5 prije prvog čitanja, u jednom trenutku su bili unutra, a nisu bili. Taj zahtjev gospodarstvenika da ih ponovno vratimo, pa je pravosuđe imalo puno primjedbi na nedorečeno. Prema tome, to je određeni rizik. Naš prijedlog je, ajmo povjerit povjerenje, probajmo ga doradit do kraja. Imamo sad puno, puno novih rješenja temeljenih prijašnjih rasprava. Sad je razmišljanje da je možda kvartalna najbolje rješenje, a ako vidimo da je to uzrok za opet bježanje od obaveza morat ćemo ga ukinut. Prema tome, ovo je samo jedno povjerenje poduzetnicima da možda mogu biti odgovorni i probat sami svoje probleme riješit. Ne želim opće osporit vaše razmišljanje da je to jedan od rizika, je. Ali, evo imamo sad puno jačih definicija. Ako imate još kakvu sugestiju da probamo kroz ovaj zakon ograničiti mogućnost zloupotreba, hvala na, ja bih rekao vašem doprinosu, ali odlučili smo se da ipak damo još jedno povjerenje vjerovnicima slažući se s vama da je rizik. I treća replika poštovani zastupnik Franjo Lucić. Izvolite. **Lucić, Franjo (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa evo, pitao bih ministra, a temeljeno je na saznanjima, dakle u mojoj županiji, i pitanje ujedno da li je, a već smo o tome i razgovarali, da li je doista bila potreba na ovakav jedan brzi način provodit ovakvu jednu represivnu politiku? Naravno, kad upotrebljavam riječ represivna možda to izgleda malo i grubo, ali ono što znam i što sam vidio, a pogotovo što me smeta da u ovim trenucima, a to sam sa mnogim poduzetnicima razgovarao, svakog poduzetnika se kroz ove zakone i kroz ovu represiju gleda kao lopove. Oni su naravno svi povrijeđeni i nitko ne bježi od svojih obaveza i nitko ne bježi od ovih novih zakona, ali temeljem, kao što sam rekao, saznanja. U mojoj Požeško-slavonskoj županiji, a to zna i gospođa ravnateljica, učinjena je velika štete na štetu Porezne uprave, odnosno Ministarstva financija. Gdje su nuđene određene stvari da se riješe prije stečajnog postupka što nije bilo razumijevanja od porezne uprave i naše voditeljice, samo zato što su htjeli provodit silu. Dogodilo se sljedeće: nuđeno je da se određene stvari zatvore kao što vi sada predlažete i ovdje u novom zakonu, a to nije provedeno. U međuvremenu je pokrenut stečaj i Porezna uprava se neće naplatit, možemo reći skorom ništa. Pitam, zašto i na koji način se provodi takva represivna politika, a da istovremeno nema razumijevanja prema poslodavcu koji je zbog razno raznih problema došao u određene poteškoće i naravno da nije moglo se riješiti. Ali, kažem nuđeno je da se riješi, ali s takvom represivnom politikom je upravo učinjena šteta koja je neponovljiva, odnosno koja se više ne može ispraviti. **Stazić, Nenad (SDP)** Na repliku odgovara ministar Slavko Linić. Ne razumijem što je to represivna mjera? Jer kao što vidite ovaj zakon definira kako ćemo zajednički dužnici, zajedno sa ostalim vjerovnicima pokušati pronaći način rješavanja njihovog problema nelikvidnosti, ne naplate potraživanja, ne nego njihovo. Rekao sam, Vladina poruka, što ne mora biti da će ostat vjerovnici tako razmišljat, spašavanje svakog radnog mjesta i održavanje svake proizvodnje koja ima ekonomskog opravdanja. To je cilj Vlade kroz ovaj zakon. Tu ne vidim represiju. Kad gledamo u dosadašnjem periodu mogu prihvatit da je dugo trajalo donošenje zakona, evo 9 mjesec je. Ali budimo iskreni, toliko napada je bilo na Vladu jel netko nije sudjelovao u prvom čitanju, a prvo čitanje je bilo priprema prijedloga da bi mogli 3 mjeseca raspravljat o drugom čitanju. 3 mjeseca javne polemike, javne rasprave kako poboljšati ovakav prijedlog zakona. I valjda smo svjesni toga da ovako težak zakon, novinu u Hrvatskoj ne možemo donijeti na prečac. 9 mjeseci smo. Pa je prva mjera Vlade Republike Hrvatske, prva mjera bio taj reprogram. Pa smo svima dali mogućnost da sve dugove, sve dugove po porezu do 1. veljače mogu reprogramirati na 36 mjeseci. To je bila prva mjera, svako je to mogao učiniti. Pa kad smo ocijenili da nisu dovoljno ljudi shvatili, ponovili smo taj isti zakon, ako se sjećate, pa smo ponovno produžili rok da mogu krenuti reprogrami. Čak su reprogrami bili, ako plati glavnicu opraštamo kamate. Ako je to represija onda ja ne razumijem. Ali ono što nismo dozvolili dalje to su odgode obročnih otplata, nismo. Jel jednostavno to je uzrok svih problema, bio. Dakle, na 3 mjeseca i 10 mjeseci on ne može 5 godina platiti. **Stazić, Nenad Pitam sada žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Da. Odbor za financije i državni proračun i poštovani zastupnik Srđan Gjurković. Izvolite. gospodine potpredsjedničke, gospodine ministre, zamjeniče i pomoćniče ministra, kolegice i kolege. Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora raspravljao je na 19. sjednici, 26.rujna o predmetnim predloženim zakonima. Uvodni dio ste naravno čuli od gospodina ministra, mogu samo reći da je u raspravi na odboru izneseno više različitih stajališta koje ću vam sad prenijeti. Dakle, svaki pokušaj rješavanja problema nelikvidnosti treba podržati, to je jedinstveni zaključak. Izuzetno je dobro što se rokovi o predstečajnoj nagodbi skraćuju. Međutim, ima mišljenja da i odredbe predloženog zakona rješavaju posljedice, a ne uzroke zbog kojih su nedovoljno zaštićeni vjerovnici u svojim tražbinama. Upozoreno je da problem bolnica koji neće biti u mogućnosti ispunjavat svoje obaveze prema veledrogerijama za isporučene lijekove prema rokovima utvrđenih zakonom. Upitno je izneseno je mišljenje da li će u praksi biti dovoljan broj povjerenika predstečajne nagodbe koji će u ime nagodbenog vijeća provoditi postupak predstečajne nagodbe. Naime, ne bi se smjelo dozvoliti da jedan povjerenik predstečajne nagodbe vodi po desetak postupaka kao što je bio slučaj sa stečajnim upraviteljima jer se tada bitno produžava postupak i kvaliteta vođenja predstečajne nagodbe. Postavljeno je također pitanje u vezi obračuna PDV-a na iznos duga u predstečajnom postupku da li će se obračunavati u ukupnom iznosu ili na usuglašen iznos u postupku predstečajne nagodbe koji je u pravilu uvijek niži od stvarnog duga. Također je upozoreno da preciznije treba formulirati odrebe članka 14.stvaka 4.kojim se regulira rok za ispunjenje novčane obaveze na način da se uvjetuje da je roba isporučena i da dužnik s njom raspolaže pa tek kada počinje teći rok ispunjenja novčane obveze po primitku računa za tu robu Nakon provedene rasprave Odbor za financije i državni proračun Hrvatskog sabora odlučio je većinom glasova 6 glasova za i 3 glasa suzdržan predložiti Hrvatskom saboru donošenje Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. I u raspravi oko prijedloga zakona o izmjeni i dopuni Zakona o preuzimanju dioničkih društava nakon kraće rasprave Odbor za proračun i financije donio je s većinom glasova prijedlog za donošenje zakona o izmjenama i dopuni Zakona o preuzimanju dioničkih društava zajedno sa sljedećim amandmanom, u članku 1.konačnog prijedloga zakona kojim se dopunjuje članak 14.stavak 1.važećeg zakona na kraju nove točke 7. stavlja se zarez i dodaju se riječ s tim da vrijednost dionica ne smije biti iznadprosječne vrijednosti koja je postignuta u trgovanju na burzi u posljednja tri mjeseca. Dakle, odbor je podržao i zakon i amandman s napomenom da će Ministarstvo financija zajedno sa HANFA-om

Najprije bih želio reći da Hrvatski laburisti-Stranke rada još 1.ožujka uputili su u saborsku proceduru zaključke o stečaju ali vladajući nisu našli za shodno ni u ovih 7 mjeseci o njima otvoriti raspravu za što mislim da nije bilo nikakvih prepreka. Zaključcima smo htjeli potaknuti zakonske promjene vezano za područje provođenja stečaja. Loši propisi, netransparentnost provođenje stečaja bili su uzrok da imamo uništeno gospodarstvo, nelikvidnost, nezaposlenost preko 300 tisuća radnika i najznačajniji veliki broj socijalno ugroženih obitelji. S druge strane imamo ekstra bogate pojedince, uspješne banke koje i u najvećoj krizi ostvaruju zavidnu dobit. Iako stečajevi ne bi trebali značiti kraj neke tvrtke naša praksa bila je poražavajuća jer gotovo većina tvrtka ulaskom u stečaj je završavala u likvidaciji. Najčešći razlozi da tvrtkama nema spasa bili su prekasno otvaranje stečaja i što je najvažnije moram posebno naznačiti da velika prezaduženost imovine su najviše gubili radnici i bila je ugrožena njihova egzistencija. Moram naznačiti da je bilo i nekoliko pozitivnih primjera izlaza iz stečaja. Navest ću samo neke, Čazmatrans, Tisak i Pevec koji su nastavili raditi i sačuvali radna mjesta. Ali oni su vrlo rijetki primjeri i iznimke od onoga što se ustvari dešavalo. Izražavam nadu da će i tvrtke Jadrankamen i Dalmacija vino opstati i pridružiti se ovim malobrojnim pozitivnim primjerima. Zaključcima koje smo predlagali Hrvatski laburisti-Stranka rada bio nam je cilj skrenuti pažnju na nezakonitost, lopovluk i kriminal prije i za vrijeme stečaja ali mijenjati praksu koja je na koljena bacila gospodarstvo zbog nekih drugih interesa, a znamo koji su to bili interesi, interesi pojedinaca i banaka na štetu svih drugih, a posebno na štetu radnika. Cilj nam je bio i uvođenje odgovornosti u provođenju stečaja ali obvezati institucije države na učinkovito djelovanje kod pojedinih kriminalnih radnji kojih je bilo svuda oko nas. Cilj nam je bio spasiti što je moguće više radnih mjesta i očuvati vrijednost imovine tvrtke. Navest ću samo dva slučaja koji su bili klasični primjer neučinkovitosti institucija. Jedan od takvih primjera je Nama gdje stečaj traje 12 godina i postoji niz indicija i dokaza o nezakonitim radnjama. Dokumentacija Udruge malih dioničara još 11.travnja ove godine predano je u Državno odvjetništvo i Ministarstvo pravosuđa ali po tom pitanju ništa se ne poduzima iako je iz dokumentacije vidljivo da je sanacijom banke bilo najprije otpis duga Nama-i ali banka je ponovno svoja potraživanja metnula u postupak stečaja što im je i priznato. Drugi primjer je PAN-Papirna industrija Tvornica kartona i kartonske ambalaže nad kojom je nevjerodostojnom dokumentacijom otvoren stečaj iako je nakon dugog sudovanja negdje oko 5 godina konačno rješenjem Ustavnog suda RH od 15.ožujka ove godine odgađaju se svi pravni učinci na osnovu rješenja Visokog trgovačkog suda i Trgovačkog suda u Zagrebu zbog kojih je došlo do otvaranja stečaja. Do danas ti sudovi nisu postupili po rješenju Ustavnog suda RH što je očiti primjer lošeg funkcioniranja sudstva. Takvih primjera bi se moglo navoditi u bezbroj slučajeva. Imamo i Kamensko i Vilinske poljane, ali nadam se da se to više neće ponoviti i da je ovoj praksi došao kraj. Prema podacima koje smo prikupljali od svih stečajeva radnici su se uspjeli naplatiti sa samo 32% svojih potraživanja, a RH sa svega 15% To su i razlozi da je bilo nužno donesti nove zakone ili mijenjati postojeće da se promijeni stanje i da se zaustavi ove štetne posljedice stečaja koje su se odrazile na gospodarstvo. Ovaj zakon uvodi red i pravila i uvjeren sam da će u svojoj provedbi biti učinkovit i u stečajevima završiti samo one tvrtke koje stvarno nemaju nikakve perspektive za daljnje poslovanje. Situacija u gospodarstvu nije nimalo dobra jer 16580 tvrtki je s blokiranim računom zbog duga od 7,7 milijardi kuna, a s preko godinu dana blokiranim računom je 56778 tvrtki s iznosom od 36 milijardi kuna. Te tvrtke će imati priliku provesti predstečajnu nagodbu ili će morati definitivno završiti u likvidaciji, ali napravit će se konačno reda i u podmirenju obveza. Vidljivo je kako je predlagač nastojao uvažiti većinu prijedloga i primjedbi u prvom čitanju, ali i postići visoki stupanj usuglašavanja sa socijalnim partnerima što je dobar primjer donošenja ovog zakona o čemu je ministar prethodno i govorio. Hrvatski laburisti-Stranka rada će podržati ovaj zakon, uz jedan određeni amandman koji ću podnesti jer smatram da njegovim prihvaćanjem će se otkloniti moguće dvojbe u odnosu na isplatu plaća radnika. Postupak predstečajne nagodbe može potrajati 120 dana. Zato smatramo da bi rad radi izbjegavanja nesporazuma i dosljedne zaštite radničkih potraživanja bilo korisno da se jasno propiše da i plaće radnika iz radnog odnosa nastale nakon otvaranja stečajnog postupka spadaju u nužno plaćanje za redovno poslovanje u smislu članka 17. ovog zakona. U članku 3. točka 15. prijedloga ovog zakona prioritetne tražbine s obzirom na vrijeme njihovog nastanka definirane su kao tražbine radnika i prijašnjih radnika nastala do dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe, a člankom 17. propisuje se zabrana poduzetnika da u stanju nelikvidnosti obavlja ikakva plaćanja osim onih koja su nužna za poslovanje, a koje se ubrajaju u prioritetne tražbine. Ovom odredbom štite se prava radnika na isplatu potraživanja iz radnog odnosa, međutim spomenutom definicijom prioritetnih tražbina nisu obuhvaćena potraživanja radnika nastala nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe, jer definicija prioritetnih tražbina iz članka 3. točke 15. njih ne obuhvaća već samo plaće do otvaranja predstečajne nagodbe. Smatramo da bi radi izbjegavanja nesporazuma i dosljedne zaštite radničkih potraživanja bilo korisno da se jasno propiše da i tražbine radnika iz radnog odnosa nastale nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe smatraju se nužna plaćanja za redovno poslovanje u smislu članka 17. ovog prijedloga zakona. Hvala lijepo. **Stazić, I jedna obavijest. Predsjednica Odbora za zakonodavstvo obavještava članove odbora da će se danas u 12 sati održati nastavak 25. sjednice Odbora za zakonodavstvo i to u dvorani Ivana Mažuranića, to je dvorana broj 84, s dnevnim redom kako su ga članovi primili u pisanoj obavijesti. Hvala lijepa. Vrijeme predviđeno za raspravu i ime kluba SDP-a podijelit će uvaženi zastupnici Draženko Pandek i Peđa Grbin. Poštovani potpredsjedniče, poštovani ministre sa suradnicama i suradnicima, uvažene kolegice i kolege zastupnici. Kako je već bilo istaknuto u raspravi o zakonu u prvom čitanju potreba za donošenjem ovog zakona je jasna i nedvojbena, stoga je vjerojatno i dobio zamjetnu podršku već u prvom čitanju. Činjenica je da je na kraju 2011. bilo 70 000 pravnih osoba s blokiranim računima, a čak preko 55 000 poslovnih subjekata je bilo u blokadi dužoj od 360 360 dana, a da priljev stečajnih predmeta prema podacima Visokog trgovačkog suda nije bio niti blizu tih brojki. U isto vrijeme dakle nelikvidnost je dosegla rekordne iznose od preko 5,3 milijarde eura. Te činjenice ukazuju da sustav stečajnih mjera propisanih Stečajnim zakonom nije funkcionirao na način kako je prilikom donošenja tog zakona bilo predviđeno. Pogotovo se može uočiti da ne funkcionira na način tamo gdje postoji mogućnost nastavka poslovanja poslovnih subjekata nakon stečaja. Pokretanje stečaja je u pravilu značilo prestanak poslovanja društva, gašenje aktivnosti, otpuštanje radnika. Tzv. stečaj sa preustrojem je prije bio izuzetak nego pravilo. Također, dosadašnja praksa je bila da velik broj stečajnih postupaka traje iznimno dugo. To je uočeno u mjerodavnim međunarodnim studijama, a stečajni postupci koji su pokrenuti su u prosjeku doveli do namirenja tek oko 30% potraživanja vjerovnika. Jedan od glavnih uzroka takvog stanja bila je činjenica da uprave društava nisu poštovale odredbu Stečajnog zakona kojom se nalaže predlaganje otvaranja stečajnog postupka u roku od 21 dan po nastanku o nesposobnosti za plaćanje ili prezaduženosti. Na taj način su takvi gospodarski subjekti, a koji su bili očito u ozbiljnim problemima nastavljali sa poslovanjem, dublje tonuli u insolventnost, ali i time uzrokovali daljnju insolventnost drugih poduzetnika s kojima su poslovali. U nekim slučajevima vjerojatno je takvo poslovanje bilo i namjerno. Kad bi se konačno dakle takav gospodarski subjekt prestao s radom u pravilu se iz njegove imovine, dakle potraživanja vjerovnika nisu mogla naplatiti. slažemo se svi, tragični bili slučajevi u kojima je kod takvih poduzetnika došlo do masovnog otpuštanja radnika i neisplaćivanja zaostalih plaća za odrađeni rad. Ovim zakonom bi se trebalo omogućiti, dakle prije pokretanja stečajnog postupka da poduzetnici u određenim problemima u suradnji s vjerovnicima nađu izlaz iz insolventne situacije. Vjerujemo da će se na taj način problem nelikvidnosti moći rješavati znatno ranije i efikasnije nego što je do sada bio slučaj kad je obično problem eskalirao do te mjere da su poduzetnici mogli smo staviti ključ u bravu, otpustiti radnike, ostaviti goleme dugove kako prema svojim poslovnim partnerima, tako i prema radnicima. U postupku koji predviđa ovaj zakon smatramo i vjerovnici će u biti znatno ranije imati priliku zaštiti svoja potraživanja nego što je dosad bio slučaj gdje se potiče na aktivniju ulogu i dužnike i vjerovnike. odnosu na prvo čitanje predloženi tekst zakona bitno je izmijenjen u glavi 3. gdje se u detalje normira obvezni višestrani prijeboj. Ovaj instrument je poznat i u ekonomskoj praksi i sasvim sigurno unošenje višestranog prijeboja kao obvezatnog, sad ex lege prijeboja predstavlja značajan značajan neortodoksni iskorak prema suzbijanju raširene insolventnosti. Kažem neortodoksni jer naše pravo još nije poznavalo prijeboj ex lege, dakle prijeboj po samom zakonu. No, bez obzira na to mišljenja smo da je eskalirajući problem nelikvidnosti zahtijeva donekle i neortodoksne mjere, rekao bih čak i donekle promjenu paradigme. Stoga smatramo da je uvođenje ovog instrumenta u pravnu regulativu dobro došlo i očekujemo da će smanjiti iznose međusobnih potraživanja a time i pridonijeti možda izlaženju iz blokade određenog broja gospodarskih subjekata. Pozdravljamo što je u prijedlogu zakona u drugom čitanju ostala neizmijenjena odredba po kojoj će se poduzetnik ipak smatrati nelikvidnim ukoliko više od 30 dana kasni sa isplatom plaće, te poreza i doprinosa koji se obračunavaju s plaćom na što smo apelirali u prvom čitanju. Također treba istaknuti da je ostala odredba kojom se tražbine radnika i prijašnjih radnika definiraju kao prioritetne. Kao nova točka u članku 41. stavku prvom dodano je dalje da prijedlog zatvaranja postupka mora sadržavati izjavu da sklapanje predstečajne nagodbe neće utjecati na tražbine radnika što i dodatno štiti kao slabiju stranu u ugovornom odnosu. U protivnome moglo bi se lako dogoditi da radnici budu ucijenjeni i prisiljeni prihvatiti određena rješenja pa čak i na svoju štetu. Mislimo da je to opravdano da radnici koji rade, žive od svoje plaće od prvog do prvog svakako zaslužuju posebniji tretman i mislimo da je stroži pristup ovdje opravdan. U ostalim izmjenama u odnosu na tekst prijedloga u prvom čitanju radi se uglavnom o poboljšavanju, rekao bih uštimavanju osnovnog testa koji će vjerujem pridonijeti lakšem tumačenju te lakšoj i efikasnijoj primjeni zakona. Primjerice u definiraju nelikvidnosti određeno je da se smatra da je poduzetnik nelikvidan ako više od 60 dana kasni u ispunjenju čime je taj period produžen sa 30 dana kako je bio prijedlog u prvom čitanju, a tom odredbom mišljenja smo otklanjaju se moguće nejasnoće vezane uz tumačenje članaka 11. i 12. kojim se određuju rokovi ispunjenja i novčanih obveza. Isto tako tom cilju će pridonijeti u članku 48. Proširenje i preciznije definiranje dužnosti povjerenika predstečajne nagodbe jer je u članku 49. dodavanje stavka 3. kojima se propisuje da protiv odluke nagodbenog vijeća da …/Govornik se ne razumije./… obavljanju nadzora nad radom povjerenika, predstečajne nagodbe te protiv razrješenja o razrješenju žalba nije dopuštena. Vezano uz pokušaj da se zakon efikasnije primijeni su i prijedlozi dopuna Zakona o kreditnim institucijama gdje se gdje se u biti uklanja prepreka iz članka 157. u kojem bi kreditne institucije u biti bile ograničene u primjeni ovog zakona, a isto tako i dopune i izmjene Zakona o preuzimanju dioničkih društava o čemu će više riječi kasnije kolega Grbin. U odnosu pak na dio ovog osnovnog zakona koji se odnosi na neispunjenje novčanih obveza ovaj prijedlog zakona kao što je već rečeno predstavlja nadogradnju zakona u rokovima ispunjenja novčanih obveza i njime, rekao bih više štite vjerovnička prava nego do sada čime se djeluje protiv raširene klime neplaćanja, a pozitivnim ocjenjujemo što je u članku 12. stavku 6. dodana odredba da rok za pregled robe mora biti naveden u natječajnoj dokumentaciji čime se sprječavaju manipulacije s kasnijim produžavanjem ugovora od strane jače ugovorne strane. Vjerujemo da će se primjenom ovog zakona postići cilj suzbijanje opirajućeg rasta nelikvidnosti. U skladu s tim Klub zastupnika SDP-a podržati će ove prijedloge zakona. **Stazić, Nenad (SDP)** Stavovi kluba SDP-a nastavit će prezentirati poštovani zastupnik Peđa Grbin.

Zakon o preuzimanju dioničkih društava jedan je od zakona kojim se štite interesi i osigurava ravnopravnost dioničara prilikom preuzimanja dioničkih društava. glavnih instrumenata tog zakona je i obvezna ponuda za preuzimanje dioničkih društava koju je stjecatelj dionica dužan dati kada stječe kontrolni paket odnosno 25% plus jednu dionicu. Takvim se postupkom štite tzv. mali dioničari od toga da se prilikom preuzimanja izgubi njihov uticaj u ciljnom društvu, da oni izgube mogućnost utjecati na donošenje odluka i upravljanja tim društvom, a samim time da se i smanje njihova materijalna prava koja proizlaze iz imanja dionica u ciljnom društvu. Međutim, takav postupak davanja obvezne ponude mora imati iznimke. Takve iznimke postoje već i u samom tekstu Zakona o preuzimanju dioničkih društava, pa imamo iznimku u slučaju nasljeđivanja. Imamo iznimke u slučaju kada se stječu dionice stečajnog dužnika kao i kada se u postupku sanacije stječu dionice saniranog društva. Upravo na tragu takvih odredbi uvodi se ovim zakonom i još jedna iznimka, a to je iznimka koja se tiče predstečajnih nagodbi. Mi u SDP-u smatramo takvu iznimku ne samo korisnom, nego i svrhovitom. Smatramo da je takva iznimka usklađena sa pravnom regulativom Republike Hrvatske i pravnom stečevinom Takva je odredba i u duhu onih koje sam prije citirao, onih koje se tiču stečaja i onih koje se tiču sanacije jer je naša namjera da vjerovnik u postupku predstečajne nagodbe namiri svoja potraživanja a da pri tome ne bude primoran primoran da sudjeluje u upravljanju i u donošenju operativnih odluka za društvo. Nadalje, takvom iznimkom se ne narušavaju niti prava drugih dioničara i njihova je obveza bila da prije nego što društvo postane nelikvidno pokušaju pomoći, pa i financijski da to društvo može poslovati. Oni to nisu učinili. Neki zato što to nisu mogli, ali mnogi i zato što to nisu htjeli. Sukladno iznijetom mi u SDP-u podržavamo ovaj prijedlog zakona jer ga smatramo još jednom mjerom u cilju ukupnog oporavka hrvatskog gospodarstva, u cilju sanacija društava koja se nalaze u problemu. Ali prije svega ovaj je zakon bitan jer se provođenjem takvih postupaka predstečajnih nagodbi očuvavaju radna mjesta koja su nam danas u Hrvatskoj nasušno potrebna. Hvala lijepa.

lijepa gospodine potpredsjedničke, gospodine ministre, zamjeniče Pa evo pred nama se nalazi ovaj relativno opsežan zakon u drugom čitanju. Ono sa čime bih ja u stvari željela početi svoju raspravu u ovom je Domu spominjano više puta, spominjao je i sam ministar. Da se na određeni način u korijenu problema koji se manifestiraju kao nelikvidnost, insolventnost i sve ono što se pod tim naslovom događa ustvari nalazi sporost, neučinkovitost i ustvari nezadovoljavajuće funkcioniranje pravosuđa. Jer u suštini u našem pravnom sustavu postoje ustvari svi instrumenti za rješavanje ovog problema pa na kraju konca i ovaj zakon u značajnoj mjeri ustvari u upravni postupak unosi proceduru koja je i predviđena za stečaj sa preustrojem. Tako da na neki način želim reći da donošenjem ovog zakona i dalje ostaje neriješeno temeljeno i centralno pitanje a što je to što sprječava pravosuđe, što sprječava sve institucije koje čine sustav pravosuđa da ustvari postupaju sukladno zakonskim propisima koje smo svi zajedno uskladili sa pravnom stečevinom koji u suštini sadrže sve instrumente koji su trebali spriječiti nastupanje ovako značajnog problema i koji bi ustvari tako značajan problem trebali spriječiti da se taj problem nastavi ponavljati u budućnosti. postavljam svima nama, postavljam na određeni način i sama sebi jer iz ukupnog radnog iskustva koje imaju mnogi od nas ovdje vidjeli smo kako taj problem u stvarnosti izgleda. Problem nefunkcioniranja i neučinkovitosti pravosuđa, problem u kojem se stečajni postupci mogu zavlačiti godinama. Neke od ovih stečajnih postupaka koji traju više od deset godina stjecajem okolnosti i osobno o njima znam brojne detalje i rezultat toga je jedan ono što se naziva pravna nesigurnost i nepoštivanje prava vjerovnika, a što se vrlo često ističe ustvari kao prepreka ulaganju, investicijama, dolasku stranog kapitala u Hrvatsku. I ono stoga što ustvari ovaj zakon me najviše potiče na pitanje da li to ustvari znači da Hrvatska vlada sadašnja ustvari na neki način diže ruke od pravosuđa jer i vi ste ministre prije nego što je zakon ušao u prvo čitanje na jednom od javnih tribina i razgovora o ovom zakonu rekli pravosuđe ne funkcionira, mi smo Vlada mi ćemo preuzeti odgovornost za rješavanje ovoga problema. Kao načelan stav, kao vaš osoban stav može mu se izreći svaka pohvala, međutim od pravosuđa se ni na koji način ne može i ne smije odustati jer upravni postupak ne može zamijeniti pravosuđe i ne može zamijeniti tu diobu vlasti koja je na tako dubok način ukorijenjena u svakoj demokraciji. To je neko temeljno pitanje koje nas u klubu HDZ-a u biti najviše najviše zanima, brine vezano uz ovaj zakon. Da li preuzimanjem svega ovoga u upravni postupak, a u biti u suštini kada se to dobro prouči to je procedura stečaja s preustrojem Vlada u suštini odustaje od pravosuđa, odustaje od inzistiranja i pronalaženja načina da taj sustav profunkcionira bolje, brže i učinkovitije. A dok se to ne dogodi bojim se da će sve ono što se naziva preprekama ulaganju i dalje stajati i bojim se da će i dalje ustvari postojati dio sudionika u gospodarskom životu, dio poreznih obveznika koji će namjerno koristiti takvu situaciju da bi jednostavno izbjegavali ispunjavanje svojih obaveza. Jer ono što mi pozdravljamo u svakom slučaju, znači prenošenje pozitivnih aspekata 11. poglavlja američkog stečajnog zakona, dijelova njemačkog stečajnog zakona koji predviđaju i i propisuju kako se u tim ekonomijama obavlja postupak nagodbe i stečajni postupak koji uključuje veliku ulogu postojećeg i aktualnog menadžmenta u poduzećima. Ali u svim tim zemljama iz kojih smo mi preuzeli i vi predlažete i na taj način obrazlažete ovaj zakon sud je taj koji igra glavnu centralnu i temeljnu ulogu i vodi sve te postupke. Meni se čini da tome postoji važan razlog jer se time sprječava da iz postupka koji je namijenjen za rješavanje problema se spriječi generiranje novih problema. S obzirom da se cijeli ovaj postupak odvija u upravnom postupku koji sud na kraju potvrđuje nama u klubu HDZ-a se čini da postoje brojna mjesta i brojni prostori gdje se iz ovih predstečajnih nagodbi mogu ustvari generirati novi sudski postupci i na neki način novi problemi. Stoga je moje pitanje zašto se nije razmišljalo da se ustvari u okviru pravosudnog sustava odredi ovakav taskforce kakav ste vi rekli da je formiran u okviru izvršne vlasti i da se kroz mehanizme suda provedu i uključe odredbe stečajnih nagodbi, stečaja s preustrojem i postigne ubrzanje onoga onoga što se na ovaj ili na onaj način naziva stečajnim postupkom, a što nesporno kod nas traje dugo i svrstava nas negdje na dno Čini mi se da je bilo moguće razmišljati da se u okviru sudstva, u okviru pravosuđa identificiraju, pronađu ljudi kojima bi to bio jedini i ekskluzivan zadatak. A u takvom kontekstu mislim da bi se mogla postići bolja rješenja nego što će biti rješenja o upravnom postupku, odnosno rješenja koja Osim toga pravosuđe je ipak steklo neka iskustva. Ljudi u FINA-i, ljudi u Ministarstvu financija njihova su iskustva sa praktičnim problemima koji se u ovom procesu mogu pojaviti ipak relativno ograničena pa će i samo njihovo funkcioniranje vidjet ćemo na koji način će to biti na koji način će to biti učinjeno. Sa druge strane ono što zakon ovdje predlaže preuzima, po meni, u ovu proceduru najslabiji dio stečajnog, najslabiju kariku stečajnog postupka, a to su stečajni upravitelji. Dakle, kaže se u zakonu da će, znači voditelj predstečajne nagodbe biti određen sa liste stečajnih upravitelja. U Hrvatskoj ima na listi stečajnih upravitelja čini mi se 350 osoba. Sami suci kada govore o učinkovitosti stečajnog postupka upiru na problem stečajnih upravitelja, na njihovu nedovoljnu kvalitetu, educiranosti, upućenost u gospodarski život. Kao temeljni problem zašto stečajni postupci traju dugo, odnosno zašto ima vrlo malo stečajeva sa preustrojem? Ovaj upravni postupak preuzima taj na neki način najslabiji, ili makar jednu od slabih slabih karika stečajnog postupka u srce ove procedure. Čini mi se da će tu nastati usko grlo, čini mi se da će unatoč svim dobrim namjerama, ne znam kako će 350 ljudi, taman da se svi angažiraju na ovome, kako će se ostvariti ciljevi koje ste si sami postavili? Također, ovaj zakon ima jedno neobično preklapanje sa Zakonom o stečaju. Kaže se u ovome prijedlogu: "Da ako je dužnik nesposoban za plaćanje ili prezadužen, dužan je bez odgađanja, najkasnije 21 dan od nastanka insolventnosti pokrenuti postupak predstečajne nagodbe." U Zakonu o stečaju piše da je u roku od 21 dan iz istih ovih razloga koji su na jednak način definirani u Zakonu o stečaju, dužan pokrenuti stečaj. Na koji način će rukovodstvo tvrtke odlučiti da li pokrenuti predstečajne nagodbu ili stečaj? Jer čini mi se suočen je sa dva zakona koja ga u istim rokovima iz istih razloga obvezuju na dvije različite aktivnosti. recimo bih ja označila kao onim što kažemo, naš sustav potiče pravnu nesigurnost u odnosu na gospodarstvo. neko tamo ko nije vičan niti pravu, niti velikim procedurama suočen je sa dvije jednake odredbe dvaju različitih zakona koji od njega traže dva različita postupanja. Jedan od važnih sudionika u procesu predstečajne nagodbe jest revizor. Držimo da odredbe o ulozi i onome što se od revizora očekuje u stvari čini ovaj zakon neprovedivim. a posebno neprovedivim u rokovima koji su ovdje predviđeni, a to je 120 dana. Naime, dakle, za otvaranje i provođenja postupka predstečajne nagodbe dužnik je dužan izraditi izvješće o financijskom stanju, plan financijskog restrukturiranja. Te financijske izvještaje mora revidirati revizor. Ne smiju biti stariji od 3 mjeseca i mora uz njih biti priloženo mišljenje revizora. To je postupak koji košta, prvo. Drugo, nejasno je kako će subjekt koji je u blokadi platiti revizora i od kuda, kojom tehnologijom može platit revizora, a da ne prekrši zakon, a revizor neće raditi bez naknade. Revizorske tarife su propisane odlukom njihove komore. postavlja se u suštini i smisao zašto je za predstečajne nagodbu potrebno revidirano izvješće, tu se u velikoj mjeri radi o brojnim malenim tvrtkama, o tvrtkama koje jednom godišnje rade takvu reviziju, a bilo koji datum predstečajne nagodbe osim 31.12. zahtjeva ponovno plaćanje i uzimanje revizora. Dakle, ovdje nema onoga pologa za pokretanje stečajnog postupka, ali je evidentno. Procedura sadrži troškove koji nisu mali i troškove koji ubiti mogu biti veći nego što je polog za pokretanje stečajnog postupka. Da li će se revizor i kako će se revizor očitovati sa vjerojatnošću većom ili manjom od 50%, čini nam se upitno. Vjerojatno je predlagač raspravio ovo sa revizorskom komorom, pa možda bi bilo dobro da nas o tome i obavijestite, ali Zakon o reviziji, međunarodni računovodstveni standardi ubiti od revizora ne traže da se on očituje i na koji način u smislu postotka u odnosu na svoje mišljenje. Njegovo je mišljenje uvjetno ili bezuvjetno. Tražiti od revizora da se očituje s nekim postotkom, mislim da je prepreka koja bi također ovaj zakon mogla učiniti neprovedivi, jer bi revizori mogli proglasiti da se na taj način od njih očekuje da sami, ubiti na neki način sudjeluju u snošenju i podjeli rizika koji se odnosi na dužnike i vjerovnike u ovom postupku. Stoga, ja bih u zaključku svoga izlaganja ukratko sažela da ono što nas u HDZ u odnosu na ovo rješenje što smatramo posebno lošim, jest što se kreira paralelan upravni postupak koji bi mogao otvoriti brojne probleme. Koji naznačuje i koji pokazuje da Vlada na određeni način odustaje od bitke jer to stvarno jest bitka za povećanje učinkovitosti pravosuđa i traženja i otklanjanja razloga zbog čega taj sustav i danas 9 mjeseci prije stupanja u članstvo Europske unije, još uvijek ne funkcionira dovoljno brzo i dovoljno učinkovito. Ono što nas je posebno iznenadilo u drugom čitanju, jest pitanje obveznog višestranog prijeboja o čemu sam govorila i nakon vašeg izlaganja. Ne bih se željela posebno ponavljati, ali držimo da uvođenje, i zakonsko dozvoljavanje, i zakonsko reguliranje višestranog prijeboja ustvari otvara veliki prostor, otvara izvor nove nelikvidnosti. Naravno, predlagač je u ovom prijedlogu višestranog prijeboja odbio jedan od strahova koji su se uvijek tijekom proteklih 20 godina javljali kad bi se govorilo o ovoj temi a taj strah je da će država biti gubitnik. Prijedlog je u tom smislu vrlo jasan i decidiran, ne može se višestrani prijeboj vršiti vis a vis javnih davanja dakle poreza. Višestrani prijeboj može se vršiti samo samo između poslovnih subjekata. Ali upravo takva odredba ustvari kazuje i uvodi daje jednu poruku i uvodi na određeni način signalizira jedan obrazac ponašanja koji kaže, o.k. državi se mora platiti sve točno i uredu što je uredu, pohvalno i mora se, a onda u međusobnim plaćanjima između poslovnih subjekata možemo kalkulirati, možemo neplatiti, možemo vidjeti kome ćemo platiti, računajući da postoji neki prijeboj. A da biste mogli sudjelovati u prijeboju kao što sam rekla morate imati neki ulog, a to je znači s jedne strane neki dug, s druge strane neko potraživanje. Protivimo se višestrani prijeboj nije instrument primjeren učinkovitom tržišnom gospodarstvu.

držimo da namjera zakonodavca za unapređenje stečajne procedure proširivanje mogućnosti instrumenata predstečajne nagodbe je dobra ali ne u upravnom postupku već na način kako to čine i druge i druge razvijene zemlje koje u ovome dijelu imaju značajna iskustva. A odredbe o višestranom prijeboju koje su se sada pojavile u drugom čitanju držimo u potpunosti neprihvatljivim. Hvala lijepo.

određene sporove, da je to određeno nepovjerenje prema sudu. Trebate znati za sve direktive koje upućuju i obvezuju zemlje članice i one koje žele biti članice EU da vansudskim putem rješavaju i tzv. nesudske predmete i da sve učine kako bi se rasteretilo pravosuđe. Shodno tome mi smo i donijeli zakon o mirnom rješavanju sporova u civilnim Prema tome nagodba jeste ako se postigne nagodba ona ne može izazvati sudski spor jer je ona ovršna. A dobra nagodba i mirno rješavanje spora uvijek je dobro za strane jer one bolje nego bilo koja sudska odluka. Prije svega ja jeftinije, omogućava daljnje poslovanje među sukobljenim stranama, a ponavljam ono je najjeftinije za stranku. I morate znati da na takav način mirnim rješavanjem spora svi sporovi u Europi se rješavaju 50 do 70% sporova se ne takav, različitih vrsta, oni koji se tiču civila, oni koji se tiču trgovačkog prava rješavaju se na takav način bez da suda uopće i vide. Na repliku odgovara poštovana Martina Dalić. Izvolite. **Dalić, Martina (HDZ)** Hvala lijepo. Pa ono što bih vam ja rekla jest ono što sam se informirala upravo o načinu kako te postupak funkcionira u Njemačkoj. Tako je, mirno rješavanje spora postoji i potiče se i u njemu pravosuđe nema nikakav udio. Ako dužnici i vjerovnici ne uspiju u izvansudskom procesu bez ikakve intervencije državnih ili sudskih vlasti postići spor onda se javljaju sudu. Dakle nema kombinacije. Ili je mirno rješenje u građanskom postupku između privatnih osoba ili je rješenje koje vodi sud. Mi ovdje imamo kombinaciju rješenja jer način na koji je zakon predložen vas demantira jer se ipak kaže na kraju "odredbe ove nagodbe treba potvrditi sud. Ako nagodba ne uspije onda idemo u stečaj". Dakle i sam je zakonodavac svjestan da bez suda ne ide. Stoga držim da bi puno učinkovitije sa ciljem da se spriječe mogućnosti koje se tijekom ovog postupka mogu pojaviti za multipliciranje problema bilo da se je u okviru pravosuđa napravio task force napravila grupa ljudi, iskoristilo njihovo iskustvo u stečajevima koje su do sada stekli i na taj način prenijele odredbe i njemačkog i američkog zakona. Hvala lijepo. Na osobno izlaganje replikom ustaje i uvaženi zastupnik Luka Denona. Izvolite. **Denona, Luka (SDP)** Poštovana kolegice u svojoj raspravi o prijedlogu Zakona o financijskom poslovanju naravno dobro ste primijetili i utvrdili da nam pravosuđe ne funkcionira odnosno da je bremenito u problemima. U jednom trenutku ste čak

Pa ste rekli da naravno taj task force kako ste to nazvali i po vama možda znači odustajanje od reforme pravosuđa. Naravno da to nije točno. Ali u kasnijoj raspravi ste rekli u kritici ovoga zakona da bi bilo da se taj task force nekako opet priključi tom lošem i neučinkovitom pravosuđa pa se to rješava u okviru tog lošeg i neučinkovitog pravosuđa. Tako da mi se čini da ste malo nelogički utvrdili pravosuđe ne valja. Vlada pokušava nešto napraviti na jedan drugačiji zakon, a vi ste … ponovno vrati to u pravosuđe, ne govoreći pri tom naravno da problem pravosuđa ne postoji od jučer nego da on traje već dvadesetak godina i neću onda zbog toga govoriti tko je bio na vlasti tih 20 godina. I na ovu repliku odgovara cijenjena Martina Dalić. **Dalić, Martina (HDZ)** Hvala lijepo. Pa da mislim sve što ste ponovili ja jesam rekla i reći ću ponovo. Nije moja osobna ocjena nego je na određeni način to ja mislim ocjena koja stoji u ovom Domu, koja se ispisuje u brojnim izvještajima, koja se vidi kroz različite ocjene stupnja hrvatske konkurentnosti kad se gleda izvana, a to je da dio toga problema čini i neučinkovito pravosuđe. A ono što sam sa svojim prijedlogom željela reći jest da od toga pravosuđa ne smijemo i ne možemo odustati nego da moramo tražiti načine kako da se taj stupanj neučinkovitosti smanji i kako da to pravosuđe počne obavljati svoju temeljnu funkciju, a to je da prisiljava sve gospodarske subjekte da rade po zakonu. I sam ministar je o tome govorio. Stoga mislim da je loše, da nije dobro dizajnirati rješenja koja kažu ha, oni rade sporo, ajmo naći neki učinkovitiji mehanizam. U biznisu to možda vrijedi, u biznisu je to možda super pristup ali u državi, u društvu gdje pravosuđe ima svoju ulogu krajnjeg i konačnog arbitra na kojeg nema prigovora, takav pristup može generirati dodatne probleme. Ja se nadam da neće, ali može i držim na principijelnoj razini da se od pravosuđa kao konačnog, zadnjeg arbitra ne smije odustati i da je zato u okviru njega trebalo možda tražiti rješenja koja bi sve ovo učinilo još djelotvornijim. Želju da replicira iskazao je i zastupnik Draženko Pandek. **Pandek, Draženko (SDP)** Zahvaljujem. U odnosu na pitanje sukoba ovog zakona Stečajnim zakonom ja moram naglasiti da postoji u pravu, dakle postoje pravila kako se određeni sukobi zakona rješavaju pa tako se kaže da …/Govornik govori latinski, ne razumije se./…, dakle kasniji zakon mijenja prijašnji zakon, odnosno ako postoje sukobi između odredbi prijašnjeg i kasnijeg zakona prednost se daje prednost se daje odredbama kasnijeg zakona. U odnosu na primjedbe da se ovdje isto tako derogira pravosuđe i prepušta se prioritet državnim tijelima želim podsjetit da je nagodba u biti ugovor kojim stranke međusobno otklanjaju spor ili neizvjesnost u nekom pravnom odnosu. Dakle ugovor, u biti u privatno-pravni odnos. Ovdje država, ocijenio bih, postupa kao određeni katalizator koji će dovesti do sklapanja tih nagodbi. Dakle određeni broj tih sporova koji postoje ili neizvjesnosti će se riješiti, a u dosadašnjoj pravnoj regulativi oni bi trebali u biti otići u stečajni postupak. Na taj način će se upravo rasteretiti pravosuđe. Tendencija je u pravosuđu da se država čim više povlači ispred nekih privatno-pravnih odnosa, ostavlja, u ovom slučaju je ostavila vjerovnicima i dužnicima na teret da oni i pokušala ih natjerat u biti da oni riješe međusobne odnose, a da se samo pravosuđe rastereti koje je dakle opterećeno. A vaš bi prijedlog bio usmjeren da dodatno na neki način opteretimo pravosuđe što bi po meni bilo kontra produktivno. I na ovu repliku odgovara uvažena Martina Dalić. Izvolite. **Dalić, Martina (HDZ)** Pa gledajte, zamislite da ste direktor neke tvrtke i zamislite dakle da ste suočeni s ovim uvjetom da vam je račun blokiran 60 dana i onda pitate pravnika svog šta da ja sad radim. Pravnik će vam odgovoriti, po Stečajnom zakonu u roku 21 dan trebate podnijet zahtjev za stečaj, po Zakonu o financijskoj nagodbi trebate podnijet zahtjev za predstečajnu nagodbu. Kako ćete odlučiti? Ovaj zakon ne derogira Stečajni zakon. To što je on kronološki donesen kasnije, ali Stečajni zakon je temeljni zakon koji definira postupak stečaja. I još su tamo uvedene i neke kaznene odredbe, pa to smo nedavno nedavno raspravljali. Dakle kaznene odredbe protiv uprava, društava koje ne podnose i ne poštuju te rokove. Mislim da o toj dvojbi treba raspraviti, razmisliti i uzeti je u obzir. Mislim da se da riješiti sa jednom ili dvije rečenice. Sigurno tu ima pravnika koji to mogu zamisliti, tako je, ali dopustite da su to pitanja stvarnoga života sa kojima se ljudi suočavaju i koja ljudi pitaju, a mi danas ovdje o tome raspravljamo. Čut ćemo još jednu repliku i poštovanog zastupnika Đuru Popijača. **Popijač, Đuro (HDZ)** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Dakle, želio bih stvarno i potvrditi vašu konstataciju da se i ovaj zakon zapravo bavi posljedicama, nikako ne uzrocima što ste i spomenuli da temeljni problem nastanka ove trenutke situacije zapravo leži u samom pravosuđu. Ovaj zakon će zaista omogućiti da se, da tako jednostavno kažemo, …/Ne razumije se./… sve ono što danas i nazivamo gorućim problemom nelikvidnosti, dakle ugasiti 70-tak tisuća pravnih osoba, pokušat spasit ono što se spasiti da i skinuti brojku od tih 40 milijardi blokiran na 5, 6, 7 ili koliko već uspijete, no međutim temeljni problem i temeljne uzroke ne rješava. I potpuno su kriva očekivanja koja ste plasirali u javnost… Poštovani zastupniče, javili ste se za repliku na osnovno izlaganje kolegice Martine Dalić, a replicirate ministru. … /Govornici govore u isti

Dakle potpuno su kriva očekivanja koja ste plasirali u javnost da će se ovim zakonom riješiti pitanje neplaćanja. Neće dakle,

jer ne želim stvarati problem, ali ne znam zbog čega mi ne dozvoljavate da kažem konačno ono što sam želio reći. A s obzirom da mi to uporno ne dozvoljavate evo ja ću sjesti i bit ćete vjerojatno i prikraćeni onim što sam u krajnjoj liniji i želio istaći. javio… **Šuker, Ivan (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora i gospodine predsjedavajući, vi nemate pravo prekinut zastupnika prije nego što ste čuli što je on htio replicirat gospođi Dalić i iskoristio je sve što ima i da bi mogli reći ono što hoćemo tražim stanku od 15 minuta. Pa ako ćete i vi nama oduzimat riječ ako želimo nešto reći hrvatskoj javnosti pa ćemo to govorit na ovakav način. Molim stanku od 15 minuta. Ovako. Prvo, nisam nikome oduzeo riječ nego sam upozorio da se drži Poslovnika, ali pravo na stanku uvijek imate tražiti i dajem vam stanku od 10 minuta.